Vladimir (HDZ)** Sljedeća i zaključna točka večeras je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, drugo čitanje P.Z. Molim? Večeras. Nećemo ovaj drugi Zakon o sudovima. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, Ustav, poslovnik i politički sustav, ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Drugo čitanje je. Amandmani do kraja rasprave. Ministrica pravosuđa, Ana Lovrin, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministrice.

On je prošao prvo čitanje. Usvojene su i akceptirane primjedbe javne rasprave. I evo ovim Konačnim prijedlogom zakona želi se kao prvo urediti nadležnost građansko-upravnih odjela općinskih, županijskih i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. jer je izmjenama Ustava 2001. godine i Zakonom o državnom odvjetništvu došlo do spajanja Državnog odvjetništva i Pravobraniteljstva. Time je Državno odvjetništvo osim progona počinitelja kažnjivih djela dobilo u nadležnost i zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske. Kroz primjenu dosadašnjeg zakona uočene su određene teškoće u određivanju nadležnosti građansko-upravnih odjela. Te je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske često svojim napucima i odlukama moralo odlučivati koje je državno odvjetništvo nadležno u određenom predmetu. Stoga se ovim izmjenama predlaže uređenje nadležnosti građansko-upravnih odjela, odjela, zamjenika u tim odjela i, za donošenje odluka, i odnos prema državi i njezinim tijelima koja po zakonu Državno odvjetništvo zastupa. Drugo pitanje je bilo urediti ovlasti za zastupanje. Prema dosadašnjoj odredbi Zakona o državnom odvjetništvu državna odvjetništva mogla su na temelju posebne punomoći zastupati jedinice lokalne, područne samouprave kada je to bilo s obzirom na predmet opravdano. opravdano. Državnom odvjetništvu u pravilu su jedinice lokalne samouprave i regionalne davale generalnu punomoć za zastupanje u svim predmetima. Temeljem članka 124. Ustava Državno odvjetništvo je definirano kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske, a ne u zaštiti imovina lokalnih jedinica. Obzirom na obim poslova koje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ima odredbama ovako, izmjenama ovoga zakona ostaje i dalje zastupanje na temelju posebne punomoći u građanskim i upravnim predmetima, pravnih osoba u vlasništvu i pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, a što je u skladu sa ustavnom odredbom. Treće je bilo, što se je htjelo urediti ovim izmjenama, poboljšati unutarnji nadzor i stvoriti sustav kvalitetnog i objektivnog ocjenjivanja državnih odvjetnika radi valorizacije njihovog rada u napredovanju u javnom, u karijeri Državnog odvjetništva. U prijedlogu je razrađen cijelu niz novih mjerljivih kriterija koji su podloga za donošenje ocjena. Nadalje, uređuju se osnivanje odjela za međunarodnu pravu pomoć i suradnju jer u zadnjih nekoliko godina intenzivirana je međunarodna suradnja na, posebno u dijelu borbe protiv organiziranog kriminala i koruptivnih kaznenih djela koje su kao što znamo transgranična i transnacionalna i stoga je potrebna intenzivna međudržavna suradnja. Ovim zakonom nadalje želi se razgraničiti poslove državnoodvjetničke uprave od pravosudne uprave, poboljšati postupak imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika, riješiti pitanje o svezi premještaja, uvesti imovinske kartice za državnoodvjentičke dužnosnike, dati nove ovlasti državnoodvjetničkim savjetnicima, odrediti koji su podaci iz rada Državnog odvjetništva tajni, te odrediti godišnji sadržaj, sadržaj godišnjih izvješća Državnog odvjetništva. Evo pred vama je Konačni prijedlog zakona i predlagatelj predlaže da se on i usvoji. Hvala. Hvala. Odbori za zakonodavstvo. Odbor za pravosuđe, predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 51. sjednici održanoj 23. siječnja 2007. godine Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja osvrnuo se na razlike između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. Prihvaćen je prijedlog Odbora za pravosuđe kojim se obvezuje obvezuje Državno odvjetništvo na davanje mišljenja u roku od 30 dana od primitka potrebne dokumentacije. Prihvaćen je prijedlog da svi kandidati trebaju proći sigurnosne provjere. Omogućava se upućivanje na rad u državno odvjetništvo višeg stupnja. U raspravi su članovi odbora podržali predložene izmjene i dopune zakona. Na konačni prijedlog zakona iznijete su sljedeće primjedbe i prijedlozi. U članku 8. zakona kojim se mijenja članak 17. predlaže se u tekstu: "i o t ome izvijestiti" brisati "i". U stavku 2. istog članka treba dodati da se može dati mišljenje za postupanje prije donošenja odluke. Predlaže se da se u članku 54. prihvate formulacije koje su već sadržane u Zakonu o sudovima na način da se stavak 4. mijenja i glasi: "Oblik i sadržaj obrasca izvješća potpisuje pravilnikom ministar nadležan za poslove pravosuđa.". Dodaje se stavak 5. koji glasi: "Državni odvjetnici i zamjenici koji su imenovani na dužnost prije stupanja na snagu ovog zakona dužni su podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca od dana objave pravilnika." Članak 65. briše se. U članku 66. stavak 1. zakona predlaže se ispraviti pogrešku jer je citirani članak, članak 43. a ne članak 42. Također predlaže se članak 66. ugraditi u prijelazne i završne odredbe zakona. Odbor sugerira predlagatelju da se prije donošenja zakona očituje na iznijete primjedbe i prijedloge. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je jednoglasno je sa 8 glasova za, predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državom odvjetništvu sa sljedećim amandmanom. Amandman je predložen jednoglasno. Amandman prvi na članak 7. Dakle u članku 16. stavak 4. riječi: "Državnog odvjetništva Republike Hrvatske" zamjenjuje se riječima: "nadležnog Državnog odvjetništva". Obrazloženje: Predloženom odredbom želi se rasteretiti i olakšati rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Naime Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske ostalo bi da daje mišljenja o pravnoj valjanosti pravnog posla kada je to izrijekom zakonom propisano, a u svim drugim slučajevima mišljenja o pravnoj valjanosti pravnog posla

Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Naime Ustavom Republike Hrvatske određeno je da je Državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela te poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Dakle sama ustavna odredba ne definira Državno odvjetništvo kao pravosudno tijelo koje je ovlašteno postupati i poduzimati pravne radnje kada se radi o zaštiti imovina jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave. Iako je ta mogućnost bila predviđena Zakonom o Državnom odvjetništvu preciznije člankom 16. koji je otvarao mogućnost da državna odvjetništva i to na temelju posebne punomoći zastupaju u građanskim upravnim predmetima i jedinice lokane samouprave i područne (regionalne) samouprave, a u situacijama kada državni odvjetnik odbije punomoć njegova obveza je da o tome obavijesti višeg državnog odvjetnika koji o tome donosi i konačnu odluku. Shodno navedenom uistinu je logično rješenje koje se sada predlaže s obzirom na rad Državnog odvjetništva kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske s jedne strane, a s druge strane su često interesi u odnosu na jedinice lokalne samouprave u odnosu na Republiku Hrvatsku, dakle često su i mogu biti u suprotnosti. Ovom treba pridodati i one situacije kada iz građanskopravnih odnosa proizlaze elementi kaznene odgovornosti i kada državno odvjetništvo ex offo dakle mora postupati. Dakle apsolutno prihvatljivo rješenje uz napomenu da i dalje ostaje mogućnost zastupanja na temelju posebne punomoći u građanskim i upravnim stvarima ali pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske. Zastupajući upravo ove pravne osobe nedvojbeno se i ispunjava uloga Državnog odvjetništva na način da je u mogućnosti štititi imovinu tih pravnih osoba, a samim tim i neposredne imovinske interese Republike Hrvatske. Nadalje, kao vrlo bitno treba naravno podržati izmjenu zakona koja se odnosi na osnivanje posebnih odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, prvog dakle koji se bavi nadzorom nad radom, edukacijom, praćenje kvalitetnih pravnih i drugih stručnjaka u državnim odvjetništvima. Nadalje, novi sustav ocjenjivanja rada državnih odvjetnika trebao bi omogućiti što više objektivnih kriterija za ocjenjivanje rada državnih odvjetnika, a ne da to zavisi od subjektivne ocjene nadređenog državnog odvjetnika. upravo takve ocjene trebaju postati mjerilo i temelj napredovanja u državnoodvjetničkoj službi. U izloženom smislu treba poduprijeti zakonsku odredbu koja daje ovlaštenje glavnom državnom odvjetniku da donese i posebnu uputu kojom bi se razradili kriteriji ocjenjivanja i praćenja rada zamjenika i zamjenika i zamjenika i državnih odvjetnika. Isto tako treba podržati osnivanje odjela za međunarodnu pravnu pomoć i suradnju. Razloge i ne treba posebno obrazlagati obzirom na sve veću potrebu za razvijanje međunarodne suradnje državnih odvjetnika, pružanja pravne pomoći i usmjeravanja rada zamjenika u tijelima Vijeća Europe i regionalnim udruženjima i mrežama državnih odvjetnika. Nadalje, poslove državnoodvjetničke uprave i to rješenje treba bezrezervno poduprijeti. Treba razgraničiti u odnosu na čisto pravosudnu upravu, a poslove pravosudne inspekcije uistinu treba sagledavati u okviru ovlasti Ministarstva pravosuđa radi učinkovitog nadziranja državnih odvjetništva u poslovima pravosudne uprave. I zaključno. Uvođenje imovinskih kartica u smislu propisivanja dužnosti prijavljivanja imovine i značajnijih promjena njene vrijednosti za trajanja dužnosti, treba prihvatiti kao novinu i sredstvo prevencije moguće korumpiranosti naravno u odnosu na sve imenovane suce, a samo ne na one koji su bili imenovani kao novi suci ili novoimenovani pravosudni dužnosnici. Shodno svemu kazanom i na samom kraju, evo Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podupire Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. (HDZ)** Za klub HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, u drugo čitanje dobili smo Prijedlog zakona o Državnom odvjetništvu čija je funkcija prije svega da se poboljša, ustabili i do kraja definira funkcioniranje i ovog značajnog dijela sudbene vlasti. Da se prisjetimo da smo pred ponešto mjeseci pa onda godinu dana ranije i godinu dana ranije, i tako svaki puta zdušno hvalili izvješće državnog odvjetnika koje je bilo sačinjeno onako kako je bilo, profesionalno, dobro obrazloženo i tome slično. Međutim, u prkos očito dobrom funkcioniranju Državnog odvjetništva ovaj Zakon predviđa, Prijedlog ovog Zakona predviđa da se u njemu jednom zauvijek zapravo definira kako bi i to izvješće trebalo izgledati. izgledati. Što je zapravo dobro da stvar ne ostaje na razini činjenice da li ovog trenutka imamo sjajnog državnog odvjetnika koji je to u stanju napraviti. Drugi put možda nekog sa malo manje mašte. Oblik tog izvješća koje podnosi državni odvjetnik sasvim sigurno treba biti predmetom ovakvog zakona i treba biti kodificirano na takav način da svatko tko sutra postane državni odvjetnik može po prilici istom metodologijom, istim načinom i istim sadržajem napraviti to izvješće, tako da možemo i ubuduće izvješća hvaliti. Što zapravo predlagatelj hoće? To što predlagatelj hoće razrađeno je u 11 točaka. Ja ću pokušati ukratko reći stav Hrvatske narodne stranke o svakoj od tih točaka. Prije svega jasnije definirati nadležnosti. Dobro, nadležnosti zaista treba jasnije definirati, treba definirati pa možda čak i pojačati mogućnost državnog odvjetnika da sklapa nagodbe, dogovore, van sudske nagodbe u ime države u situaciji kad brani državnu imovinu, kad pokušava zaštititi državnu imovinu. Da nam se ne bi dogodilo ovo što nam se događa ovih dana da su božićnice za nastavnike u visokoškolskom obrazovanju narasle na 11 tisuća kuna. Bile su obećane kad su bile obećane 5 tisuća Narasle su na 11 tisuća kuna. Nagodba nije sklopljena jer se je nešto dogodilo, nitko ne zna točno što se dogodilo i država će to stvarno morati platiti. To nije sitan novac, nema tih ljudi tako strašno puno kao srednjoškolskih nastavnika ali je cifra ipak poprilična. Dakle, dobro je da državni odvjetnik ima mogućnosti sklapanja takvih vrsti nagodbi jednostavno u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske. Drugo, onemogućava se zapravo, predlagač tvrdi da nema potrebe da državni odvjetnik i da je protuustavno da državni odvjetnik zastupa interese lokalne i regionalne samouprave u imovinsko-pravnim sporovima. Ta točka je za nas diskutabilna. Naime, pitanje definicije Republike Hrvatske što je to zapravo ova država? Da li je općina saborsko čiji proračun ne pokriva niti trećinu njenih troškova Republike Hrvatske ili nije? Ako jeste, zašto državni odvjetnik ne bi mogao zastupati njezine interese u ovakvim sporovima. Jer ako on to ne napravi nitko drugi neće moći, ta općina imati dovoljno novaca da po nekakvim, ne znam kakvim rezonima angažira vrsnog odvjetnika koji bi zastupao njene interese. Onda kad se radi samo i isključivo o interesima općine Saborsko, dakle, ne o nekakvim državnim interesima, o nečem u čemu država ima većinski udio, većinsko vlasništvo. Naravno da je savršeno jasno da u situaciji kada dolazi do sukoba interesa između lokalne samouprave, regionalne samouprave i središnje države, državni odvjetnik ne može biti na obje strane. To je jasno po definiciji. U toj situaciji državni odvjetnik zastupa interese središnje države odnosno interese Republike Hrvatske. Mislimo da bi se to u nekakvom u nekakvom zakonskom tekstu dalo definirati, da se omogući jednostavno evo ovim siromašnijim jedinicama lokalne samouprave da se i one okoriste stručnošću, snagom, moći i znanjem Državnog odvjetništva jer i oni plaćaju porez u krajnjoj instanci. Tamo gdje to nije u sukobu sa interesima središnje države. Unutrašnji nadzor i edukacija u ovom Prijedlogu stavljeni su zajedno iz jednostavnog razloga što je predlagatelj htio zapravo na neki način potaknuti pa ako se može tako reći i prisiliti ljude koji rade u Državnom odvjetništvu da se obrazuju i čitav život, jel, kao što to svi mi uglavnom radimo i kao što svi mi trebamo raditi. Na prvi pogled stvar izgleda pomalo administrativno, liči na prisilu, međutim uvjereni smo da je to dobro i da državni službenici, pa u ovom slučaju državni odvjetnici, jednostavno trebaju biti pod prisilom obrazovanja ukoliko žele ne samo napredovati u toj službi nego i opstati u toj službi. Onaj tko nije spreman obrazovati se u poslu koji radi za državu kao poslodavca čitav svoj život taj zapravo na tom poslu nema što tražiti. Međunarodna suradnja, odlično. Taj odjel je trebalo osnovati ranije. Za pretpostaviti je da će se suradnja uspostaviti sa Austrijom, pa možda jednom dođemo kroz tu suradnju i do svih onih silnih računa u klagenfurtima, u Grazu, ne znam u Salzburgu, gdje već ti računi postoje, pa nam otpadne jedan veći dio afera kojima se bavimo i u ovom Parlamentu. Dobro je isto tako da se Državno-odvjetnička uprava odvaja od sudske uprave. Jer konačno i poslovi nisu isti i Državno odvjetništvo ne mora i nije uvijek na istoj na istoj strani na kojoj je sud niti se bavi istim poslovima. U čitavoj toj situaciji potrebno je jedino paziti kao konačno i kod sudske uprave da se upravni dio poslova ne brka sa meritumom stvari. Upravni dio posla tiče se organizacijskog funkcioniranja institucije, u ovom slučaju Državnog odvjetništva, ali meritum stvari je nešto što je apsolutno nezavisno i što je konačno ustavna kategorija. Kod kriterija za imenovanje i razrješenje ostala je odredba od 70 godina do kojeg vremena državni odvjetnici mogu raditi. Mi smo u diskusiji u prvom čitanju predlagali da se ta granica spusti ko i za sve druge građane Republike Hrvatske i državne službenike na 65 godina, sa rezonom da je ovaj posao ako ništa drugo ono barem jednako stresan kao svi drugi poslovi u državnoj upravi i državnim službama. A sasvim sigurno je u masu svojih elemenata i stresniji tako da je teško očekivati da ga čovjek može do 70. godine efikasno raditi. Ima nas ovdje koji smo blizu tim godinama i teško bi čovjek očekivao da bi još 20 godina takvu vrstu poslova mogao raditi. No prijedlog je ostao ovakav kakav je ostao. Svakako da je ne samo potrebno nego i nužno da se i za Državno odvjetništvo i ljude koji rade u Državnom odvjetništvu uvedu imovinske kartice, u sljedećoj točki dnevnog reda Zakon o sudovima govorimo opet o imovinskim karticama sudaca. Gotovo u svakom propisu kojeg donosimo, koji se tiče funkcioniranja državne uprave, u ovom slučaju sudske vlasti govorimo o imovinskim karticama sasvim evidentno jer ćemo vrlo skoro doći do zaključka da nema dobre organizacije i dobrog funkcioniranja države bez uvođenja imovinskih kartica za sve građane. Ono što nije dobro ni ovdje ni u Zakonu o sudovima jeste da su te imovinske kartice tajne. One su za državne dužnosnike javne, dakle mogu se vidjeti na Internetu, otvorite stranicu sukob interesa i pokaže vam se imovinska kartica za svakog od nas. Ne vidim razloga zašto se u segmentu sudbene vlasti to isto ne bi moglo napraviti. 11. točka kojom se bavi, odnosno 11. nakana kojom se bavi ovaj Zakon je definiranje tajnosti podataka. Tajnost podataka u Državnom odvjetništvu svakako da je potrebna kategorija, međutim treba ju ograničiti stvarno samo na ono što bi moglo direktno utjecati na sigurnost Republike Republike Hrvatske, odnosno na funkcioniranje države kao sustava. Sve drugo se može vrlo lako pretvoriti u malverzaciju što je na tragu i onoga što je neki dan u javnim medijima rekao gospodin Bajić savjetujuć svoje zamjenike širom Hrvatske da u ovoj godini treba pripaziti da se njihovi postupci ne iskoriste u političke svrhe, u svrhe pokretanja nekakvih postupaka koji bi služili koristi na izborima jednoj ili drugoj strani. Na sličan način se može iskoristiti institut tajnosti podataka, ako nije dobro i precizno definiran. Sve u svemu ove promjene su nužne, smatramo da su sustavno obrađene, ne mislimo da su obuhvaćene sve, očekujemo da će se ovaj Zakon kroz poneki mjesec ili godinu dana opet naći na ovim klupama, ali ovo što je unutra ocjenjujemo prihvatljivim i podržat ćemo ovaj Prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Dozvolite da odmah u uvodnom dijelu kažem da će Klub zastupnika SDP-a podržati Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu jer smatramo da je ova izmjena i dopuna potrebna, da ona uvodi novitete u naše, u postupanje Državnog odvjetništva, da daje jednu novu kvalitetu i da u tom pogledu sasvim sigurno podiže ovaj segment pravne regulative na još viši stupanj od interesa za Republiku Hrvatsku, a dakako i približavanje u ovom segmentu odnosa između Republike Hrvatske i Europske unije. Moramo reći da u tom pogledu imamo, naravno posebice podržavamo stajalište Državnog odvjetništva da je potrebno mijenjati članak 16. Zakona vezano za obavezno zastupanje jedinica lokalne i regionalne samouprave u imovinskopravnim pitanjima jer je očigledno i s pravom stavljaju obrazloženje predlagatelji Zakona da ova odredba nije dovoljno u skladu sa člankom 124. Ustava kojim je određeno da zapravo Državno odvjetništvo treba štititi imovinu Republike Hrvatske, odnosno državnu imovinu. Sasvim je jasno da jedinica lokalne i regionalne samouprave to nije državna imovina i da se treba omogućiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave da se uzmu i druge mogućnosti, odnosno daju punomoć drugim odgovornim odgovornim osobama, osobito odvjetnicima da to mogu raditi. No ono što je interesantno, mi iz vremena u vrijeme, iz godine u godinu zapravo oko ovoga pitanja imamo prijelazno vrijeme. Pa i sad ovom izmjenom Zakona također se daje prijelazno vrijeme da će se ova odredba izmjene i dopune članka 16., odnosno članak 16. Zakona o Državnom odvjetništvu početi primjenjivati od 1.7.2007. godine. Ovdje valja naznačiti jedno posebno važno pitanje po nama u Klubu zastupnika jer to je problem kada je moguće da dođe do izvjesnog sukoba interesa, jer je moguće i ima i bilo je takvih slučajeva kada se pojavljivao interes i Republike Hrvatske i interes jedinice lokalne samouprave oko zaštite zapravo prava i imovine, u vezi sa imovinom i same imovine. Neću govoriti recimo kad je u pitanju naša obala recimo oko granica, oko pomorskog dobra. Prema tome, sasvim je jasno da u takvoj situaciji mora i može doći i zbog toga je dobro da se ovo pitanje razgraniči, da se otvori mogućnost da sukladno Ustavu Državno odvjetništvo štiti imovinu koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, a jedinice lokalne samouprave koje i inače po Ustavu su odvojene od države u smislu centralne vlasti da mogu i trebaju osigurati sebi odgovarajuće zastupstvo bilo putem svojih upravnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, bilo putem izabranog opunomoćenika kojeg će opunomoćiti da u takvom poslu pred sudovima i upravnim tijelima Republike Hrvatske zaštite svoj interes i njih zastupaju, odnosno ostvaruju svoja prava, obaveze i odgovornost. Drugu stvar koju smatramo važnom naznačiti, a vezana je za ovu izmjenu i dopunu Zakona jeste osobito pitanje koje se odnosi na poboljšavanje postupka i imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika i zamjenika i to iz nekoliko razloga. Prvo, ovo je prvi Prijedlog zakona u kojem se fina razlika koja je prisutna u našem Ustavu zapravo na neki način povukla i napisala i javno obznanila u Prijedlogu zakona, a to je da Državno odvjetništvo i ne samo ono, ali prije svega ono nije dio sudbene vlasti. Naš Ustav luči sudbenu vlast od pravosuđa u širem smislu te riječi u koje ulazi naravno i Državno odvjetništvo itd. Ali sudbenu vlast obavljaju sudovi i u tom pogledu kada se govori o podijeli vlasti između zakonodavne i izvršne i sudbene vlasti onda se misli na sudove. A drugo je postupanje pravosuđa u širem smislu te riječi koje između ostaloga se može pojaviti bilo kao stranka, bilo kao servis i prema sudbenoj i pred sudbenom vlasti i prema sudbenoj vlasti. To je prva stvar koju treba pozdravit i u tom pogledu treba osobito taj dio naznačiti. Ali ono što je mene osobito obradovalo jeste analiza ove činjenice koja je dovela do sasvim ispravnog zaključka, da se pojedini propisi vezano između ostaloga za sigurnosne provjere ne moraju primjenjivati na državne odvjetnike jer oni nisu sastavni dio te sudbene vlasti. I u tom pogledu imamo jedan primjer ovaj kao što imamo sad u aktualnoj političkoj praksi primjer drugi gdje se ekstenzivno primjenjivali propisi, provedbeni propisi, kompletno uredba Vlade Republike Hrvatske o tome koga sve treba provjeriti. Pa se išlo do te mjere bolje i druge provjeriti da ne bi slučajno nekoga propustili nego one koji trebaju. Ovdje zapravo je napravljena dvostruka kvaliteta više gdje državni odvjetnik kaže još je moguće izvršiti provjeru ali tada moram zatražiti suglasnost onoga koga se provjerava da to može učiniti. Dakako u zakonu se fina razlika propisuje i dalje gdje ovaj može uskratit suglasnost ali samo uskraćivanju suglasnosti dakako je odgovarajući naputak i stajalište o kojem državni odvjetnik može voditi računa kada se vrši imenovanje za višu državnu odvjetničku dužnost ili za istu …/Govornik se Prema tome, to su stvari koje jesu novi kvalitet u zakonu koji treba pozdraviti i koji na kvalitetniji način uređuje postojeće odnose i diže ih na višu razinu. Treće što je isto tako važno jeste pitanje vezano za unutrašnji nadzor nad radom državnih odvjetnika koji u biti unosi jedan element koji nije toliko prisutan u europskom pravosuđu vezano za državna odvjetništva, ni u germanskom ni u romanskom dijelu nego je više prisutan u američkom principu. Državno odvjetništvo postupa koji je proširen i na predistražne radnje ili bolje rečeno ako hoćete na policiju koja se zove zapravo unutrašnji nadzor vezano za zakone i postupanje rada. Ovdje se prije svega taj nadzor odnosi na rad a naravno misli se na zakonitost rada. Mi taj dio podržavamo. Podržavamo između ostaloga i zbog najave budućih tendencija moguće izmijenjenog ne samo našeg položaja Državnog odvjetništva i policije nego i njihove funkcije u postupku, postupku, kaznenom postupku gdje se zapravo sve više i više otvara prostor da se istražni postupak spoji odnosno odvoji od istražnog suda itd., što zapravo pokazuje da ova zakonska izmjena i dopuna vrši pripreme za takvo ponašanje Državnog odvjetništva zajedno sa policijom u tako jednoj važnoj fazi, ali u isto vrijeme propisuje vrlo rigorozno prava, obaveze i odgovornosti u odnosu na postupanja kojima se s jedne strane želi osigurati kvaliteta a s druge strane što je osobito važno za građane i pravne osobe na koje će se odnositi bilo izravno bilo neizravno primjena ovog zakona, zapravo poštivanje načela zakonitosti koji mora osigurati da su svi pred zakonom jednaki i da se zakon u istim slučajevima jednako primjenjuje na sve. Zbog tog dijela smatramo da također ovo zaslužuje našu …/Govornik se ne razumije./… Naravno ova druga pitanja koja su ovdje važna i koja su navedena kao što je pitanje suradnje na međunarodnoj razini moramo reći, da ovaj dio malo proširuje. Možda bi ovo trebalo dodatno razraditi. Znate ovaj dio je novi dodatak, širenje toga ali smatramo s obzirom na obaveze osobito koje preuzimamo međunarodnim sporazumima i međunarodnim konvencijama u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, međunarodnog terorizma mišljenja smo da bi zapravo trebalo dodatno proširiti ovu suradnju ne samo ili na razini Državnih odvjetništava sa zemljama Europske unije i Europskog ekonomskog prostora nego i širem okruženju nego i sa drugim radnim tijelima koji se bave borbom protiv tog organiziranog kriminala. Nemojmo zaboraviti da zapravo ključnu poziciju u USKOK-u čine upravo ljudi iz Državnog odvjetništva bilo izravno bilo neizravno. Posebice smatramo da bi trebalo podržat ovu ideju koja je prisutna u ovom Zakonu o razgraničavanju poslova državno odvjetničke uprave od pravosudne uprave s jedne strane i da taj model bi na neki način trebalo proširit i na pravosudnu i na sudbenu vlast ali u samom ministarstvu još više. Evo, ovo je započelo kroz pravosudnu inspekciju praktički sudbenu inspekciju sad u Državnom odvjetništvu. To bi trebalo dodatno razriješiti. Iz jednostavnog razloga moraju se povući linije razgraničenja, zapravo tko opslužuje a tko zapravo goni, progoni ili ako hoćete sudi ako je u pitanju sudbena vlast. Zbog toga smatramo da ovu podršku dajemo zapravo zbog toga što je to iskorak, ali ne mislimo da je do kraja kvalitetno sve riješeno. Mislimo da ima još tu prostora i da bi trebalo o tome razmišljati da u tom pravcu idemo i dalje. Naravno ostaje pitanje koje je na kraju krajeva sada i izraz moglo bi se reći i pomalo nužne situacije u kojoj se nalazimo a to je pitanje premještaja i stegovne odgovornosti pa i trajnog premještaja osobito ovog premještaja bez suglasnosti državnog odvjetnika. Mišljenja smo da tu ipak bi trebalo vidjeti, dodati dodatno uvjete kad se može premjestiti državnog odvjetnika odnosno njegovog zamjenika od strane državnog odvjetnika bez njegove suglasnosti na obavljanje određenih poslova koji su sami po sebi razumljivo nužne i potrebne. Naime, ovo je važno kao što je važno i ovo pitanje kojim se uvodi imovinska kartica za dužnosnike odnosno državne odvjetnike. Mi to podržavamo, to je dobro u odnosu na Zakon o sprječavanju sukoba interesa. To je nužno ne samo za ovaj oblik dužnosnika nego za sve dužnosnike bez obzira jel' se radilo o zakonodavnoj, izvršnoj, sudbenoj vlasti ili pravosuđu u širem smislu ili državnoj javnoj upravi, sve dotle dok zapravo ne dobijemo porezne kartice. Onog momenta kad dobijemo porezne kartice a ja se nadam da ćemo napokon u Hrvatskoj donijeti Zakon o poreznim karticama za sve građane kojim će se zapravo ono što imamo ili ono što stječemo u jednoj godini moći upoređivati sa prihodima koje ostvarujemo i tada će se vidjeti zapravo šta je to realno moguće kupit, šta nije moguće kupit za one prihode koje smo ostvarili bilo svojim radom, bilo donacijama, bilo ne znam nasljeđem itd. Onda će biti ta situacija pomalo za najveći dio ljudi suvišna, da se uvode dodatno kartice a ovaj će dio biti za nas državne dužnosnike s jedne strane … /Govornik se ne razumije./… a s druge strane dodatni ventil moguće kontrole za sukob interesa koje obavljamo u konkretnim poslovima i trebat će ga zadržat za državne dužnosnike. Zato imamo jednu malu zamjedbu a to je da se ovdje kaže da će se i tokom obnašanja dužnosti obaveza biti državnih odvjetnika da prijave značajnije promjene vrijednosti imovine koje su stekli. Sad zamislimo primjerice slijedeću situaciju. Neka imaju prosječni stan od osamdesetak ili stotinjak kvadratnih metara u Zagrebu po prosječnoj cijeni od 2 tisuće i 400 eura po kvadratu, nek imaju kuću za odmor na moru, eventualno jahticu itd. Jedanputa dođete vrlo brzo do negdje vrijednosti između 500 tisuća i eventualno milijun eura. Sad se postavlja pitanje šta je to značajnije stečena vrijednost u odnosu na tu imovinu. Je li to 5% te imovine, 10%, više itd.? Mi iz SDP-a smatramo da svaka promjena koja doprinosi stjecanju imovine kad su u pitanju ovako osjetljive kategorije kao što su dužnosnici u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti, sudbenoj vlasti i naravno državnom odvjetništvu se treba prijaviti i nije to nikakav razlog, nikakvih problema neće biti ako je prijavljena imovina i ako ima razlog i osnov, na osnovu čega je stečena i opravdanost naravno stjecanja te imovine za protuvrijednost kojom je kupljena odnosno nabavljena. Naravno, kada je u pitanju obrazovanje tu imamo jednu malu primjedbu. Ne mislimo da je dobro rješenje po kojem je obvezno educiranje državnih odvjetnika i njihovih zamjenika u akademiji. Čini nam se da se zadire pomalo u temeljna ljudska prava. Naime, ne mora državni odvjetnik po nama prihvatiti obvezu da ide na redovno obrazovanje i u pravosudnu akademiju koja će se propisati, ali dakako ako to ne prihvati to ima drugačiju posljedicu za ocjenjivanje njegovog rada vezano za znanje i sposobnosti koje ima ili nema, pogotovo ako to se reflektira odnosno njegovo znanje i vještina reflektira na učinke i poslove koje obavlja. Naime, može biti i apsurdnih situacija kao što je poznato. Sveučilišni nastavnici i profesori mogu također biti imenovani državnim odvjetnicima a imali smo u dosadašnjih praksi u ovih petnaestak godina kad su državni odvjetnici ili zamjenici bili sveučilišni profesori koji u biti to što trebaju slušati na državnoj akademiji predaju i redovnim studentima, dodiplomcima i postdiplomskim studijima i u takvoj situaciji postaje ponekad smiješno da ide na takve tečajeve. ono što je daleko važnije treba zapravo dodatno razraditi pitanje tzv. praktičnih vještina koje nije dovoljno razrađena ni u programu pravosudne akademije ni u mnogim drugim pitanjima koje trebaju imati i državni odvjetnici da bi mogli kvalitetno zastupati interese stranaka odnosno konkretno državu u odnosu na zaštitu temeljnih vrijednosti u skladu s Ustavom i zakonom. Prema tome, da skratim ili da zaključim. Mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Smatramo da je on kvaliteta više, da je on bolji nego što je dosadašnji zakon bio ali ukazujemo na potrebu da bi bilo još prostora u slijedećoj izmjeni i dopuni zakona ili cjelovitom donošenju zakona koji bi mogli otvoriti mogućnost dodatne zakonske regulative. Hvala lijepa. Arlović. Klub zastupnika HSU-a poštovani zastupnik Silvano Hrelja.

Gledat ću biti što kraći, ali dužnost mi je reći da ispred kluba Hrvatske stranke umirovljenika da ćemo iz razloga poboljšanja i osiguranja i osiguranja stabilnosti cjelokupnog sustava, pravosudnog sustava odnosno sustava državnog odvjetništva podržati bezrezervno ovaj konačni prijedlog zakona a naročito ću se osvrnuti na četiri ključne pozicije zbog čega ćemo to učiniti. Zato što se ovim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu preciznije utvrđuju nadležnosti državnog odvjetništva što je bilo dosta u periodu nakon izmjene Ustava 2001. godine, dosta problematično. Naime, Zakonom o državnom odvjetništvu je omoguće stvaranje novog državnog odvjetništva spajanjem bivšeg državnog odvjetništva sa državnim pravobraniteljstvom. Nedostatak zakonskih rješenja o nadležnosti se rješavao internim uputama glavnog državnog odvjetnika a ovim izmjenama bi trebala nadležnost biti točno utvrđena ovim konačnim prijedlogom zakona. To se naročito odnosi na podizanje tužbi pred upravnim sudom, pred Ustavnim sudom te postupanja pred trgovačkim sudovima. Drugi je razlog što se preciznije utvrđuju ovlasti za zastupanje. Naime, Ustavom je predviđeno da je državno odvjetništvo da je državno odvjetništvo ovlašteno i dužno na poduzimanje pravnih radnji radi zaštite imovine Republike Hrvatske a ne zaštite imovine jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave. Ja znam da će to donijeti nešto problema, pogotovo u onim jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave koje imaju vrlo tanke proračune, ali u svakom slučaju pravo je i dužnost jedinice lokalne samouprave odnosno regionalne samouprave da traži rješenja odnosno da nađu način da zaštite svoju imovinu i zaštite svoje interese. Već je kolega Arlović rekao da postoje specijalizirani odnosno veoma vješti odvjetnički uredi koji se time bave i gdje se ti ugovori mogu sklopiti, dakle nije bez rješenja. I u redu je da se slijedom rečenoga da se ovlast na zastupanje u tom dijelu zastupanja zastupanja jedinice lokalne samouprave briše. Nadalje, jedna od ključnih točaka zbog koje ćemo podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o državnom odvjetništvu je unutrašnji nadzor nad radom državnih odvjetnika i sustav ocjenjivanja. To po nama je zapravo najznačajnija izmjena u zakonu kojom se predlaže osnivanje posebnog odjela državnog odjela Republike Hrvatske koji bi se bavio radom, edukacijom i praćenjem kadrova, napredovanja kadrova u odvjetništvu. Kroz novi sustav ocjenjivanja se ocjenjivanje objektivizira a ne kao do sada da zavisi od subjektivne ocjene nadređenog. Preispitivanje ocjene bi se vršilo po višem državnom odvjetniku a glavni državni odvjetnik je dužan donijeti uputu o razradi kriterija ocjenjivanja. Treći ključni razlog zbog kojeg podržavamo je postupak imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika. Kod imenovanja se predlaže sigurnosna provjera koju za kandidata traži glavni državni odvjetnik a po posebnim propisima u takvim provjerama time da se u tome mora dobiti od kandidata pismena izjava da pristaje na provjeru. Predviđa se i da glavni državni odvjetnik prethodno i obavi usmeni razgovor sa kandidatom. U postupku razrješenja a posebno i glavnog državnog odvjetnika je novina da postoji procedura mišljenja koja se trebaju zatražiti prije samog razrješenja kao i činjenica da se usporedo mogu pokrenuti i stegovni postupci koji onemogućavaju daljnji rad kao, daljnji rad kao zamjenika državnog odvjetnika. Ovim zakonskim prijedlogom su taksativnije navedene procedure i imenovanja i razrješenja s naglaskom na objektivnost i kvalitetu kadra. Već je rečeno, mi isto tako potcrtavamo i pozdravljamo i jedan od razloga zbog kojeg podržavamo ovaj Prijedlog zakona je uvođenje imovinskih kartica sa time da cijenimo isto što je ovdje za ovom govornicom iznio kolega Vuljanić da, i zalažemo se za javnost sadržaja imovinskih kartica a ne da to bude interna spoznaja ili spoznaja za određeni krug ljudi. Dakle ovom, ovim Konačnim prijedlogom zakona o Državnom odvjetništvu za državnoodvjetničke dužnosnike uvodi se dužnost prijave svoje imovine prije stupanja na dužnost i nakon prestanka dužnosti i ono što je već problematizirao kolega Arlović, tu bi se dalo puno toga pričati što značli u određenom trenutku povećanje imovine i koji su to, koja je to skala po kojoj se treba prijavljivati iako ja mogu i postaviti pitanje da li je nešto moje ako je još pod hipotekom ili da li sam to stekao kreditom? O tome bi se dalo puno puno razgovarati, ali slažem se sa svima koji su prethodno rekli da je ovo novina koja se podržava i mi ispred Hrvatske stranke umirovljenika to podržavamo. Nadalje ovaj Konačni prijedlog zakona o Državnom odvjetništvu precizira i utvrđuje sadržaj izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru jer isti ima dvostruku funkciju. Prvo, o stanju zaštite, o o stanju zaštite imovine Republike Hrvatske kao i o kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj odnosno da se prikaže rad odvjetništva kao cjeline. Nadalje postoji još niz pitanja koja rješavaju ove izmjene i dopune odnosno Konačni prijedlog zakona o Državnom odvjetništvu a uglavnom se odnose na poštivanja pravila etičkog etičkog kodeksa i točno razrađenih procedura premještaja stegovne odgovornosti i slično koje isto tako pozdravljamo i da zaključim podržat ćemo ovaj Prijedlog zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepa kolega Hrelja. Završili smo raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je poštovani kolega Rade Ivas. Izvolite kolega Ivas. Kolegice i kolege, odmah uvodno mogu kazati da podržavam donošenje ovog Zakona jer on zasigurno daje jedan novi kvalitet u radu Državnog odvjetništva a uvodi određene novitete u postupanju Državnog odvjetništva. Inače Zakon o Državnom odvjetništvu donesen je 2001. godine i ovim Zakonom uređuju se ustrojstvo i nadležnost Državnog odvjetništva, uvjeti i postupak za imenovanje i razrješavanje Državnog odvjetništva i njegovih zamjenika, njihovih ovlasti, prava i dužnosti kao i njihove stegovne odgovornosti. Ovim Zakonom uređeno je i obavljanje poslova pravosudne uprave, Državno-odvjetničke uprave kao i uvjeti za prijem službenika, namještenika, čuvanje službene tajne i osiguravanja sredstva za rad Državnog odvjetništva. Tokom primjene u ovih 5 godina ovog Zakona sigurno da su se pojavile određene potrebe da se pojedine, neke njegove odredbe nadograde novim zakonskim rješenjima odnosno da se dosadašnja rješenja urede na drugi način. Zato i predlagač ovim Zakonom želi urediti nadležnost građansko-pravnih odjela, općinskih, županijskih i Državnog odvjetništva. Da uskladi ovlasti za zastupanje u skladu sa Ustavom. Da poboljša nadzor, poboljša unutrašnji nadzor nad radom Državnog odvjetništva, omogući osnivanje Odjela za međunarodno-pravnu pomoć. Odredi sadržaj godišnjih izvještaja, razgraniči poslove državno-odvjetničke uprave i pravosudne uprave, riješi sporna pitanja u vezi premještaja stegovne odgovornosti i stegovnog postupka, uredi imovinsku karticu za dužnike, daje nove ovlasnice savjetnicima, odredi koji su podaci iz rada Državnog odvjetništva tajni i da ukloni uočene nejasnoće u pojedinim člancima. Ja ću pokušati nešto reći samo o nekim ovim prijedlozima koji smatram da su bitni. izmjenama Ustava Republike Hrvatske definirano je što je to Državno odvjetništvo i tu, tim izmjenama je kazano da je Državno odvjetništvo samostalno, neovisno pravno tijelo koje postupa protiv počinitelja kaznenih i drugih kaznenih djela, da poduzima radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te da podnosi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Na temelju ovih izmjena Ustava kao što sam kazao 2001. godine donesen je Zakon o Državnom odvjetnišvu koji je ustvari formirao jedno novo odvjetništvo spajanjem bivšeg Državnog odvjetništva i Državnog pravobraniteljstva. Ovim Zakonom željelo se jednim zakonom urediti nadležnost ovih bivših državnih odvjetništava na sličan način no praksa je pokazala da neka od rješenja koji se odnose na nadležnost i ovlasti sadašnjeg građanskog … /Govornik se da je glavni državni, da je Državno odvjetništvo moralo raznim napucima određivati nadležnost određenim predmetima. Zasigurno da je ovo otežavalo rad Državnog odvjetništva pa se prišlo ovim izmjenama kojima se detaljnije uređuje nadležnost upravo građansko-pravnih odjela. Dalje što je bitno u ovom zakonu je mijenjanje Naime u dosadašnjem članku 16. Zakona propisano je da Državno odvjetništvo na temelju posebne punomoći može zastupati jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave. U raspravi smo čuli da je to, da je ta odredba a čini mi se da je to ispravno, u suprotnosti sa članom 124. Ustava koji kaže da Državno odvjetništvo je ovlašteno i dužno poduzimati pravne radnje radi zaštite interesa Republike Hrvatske. Dakle ne i zaštite imovine jedinica lokalne samouprave pa se onda i predlaže da Državno odvjetništvo više po punomoći ne zastupa lokalnu samoupravu što je i u praksi pokazalo da su u dosta slučajeva interesi lokalne samouprave u suprotnosti sa interesima države Republike Hrvatske. Čuli smo i ovdje da će ovo vjerojatno izazvati određene probleme u jedinicama lokalne samouprave s obzirom na njihovo imovinsko stanje no i do sada su jedinice lokalne samouprave plaćale državnim odvjetnicima, Državnom odvjetništvu za zastupanje. Prema tome mislim da to neće bitnije utjecati na funkcioniranje lokalne samouprave. Drugi značajniji dio izmjena odnosi se na unutrašnji nadzor i praćenje rada državnog odvjetništva pa se predviđa osnivanje jednog posebno odjela u Državnom odvjetništvu a koji bi se bavio nadzorom nad radom i edukacijom i praćenjem kvaliteta pravnih i drugih stručnjaka. Ovdje se uvodi obavezno stručno usavršavanje. Čuli smo i primjedbi da je ovo i upitno da li je uvođenje obaveznog usavršavanja u suprotnostima sa pravima, interesima zaposlenika. No, bez aktivnog sudjelovanja u stručnom usavršavanju ne možemo ni očekivati da zamjenik Državnog odvjetništva ili državni odvjetnik može pratiti sve promjene koje su bitne za pravilan i zakoniti rad. Isto tako, prijedlogom zakona razrađen je i postupak ocjenjivanja tako da se predlaže ne samo novi raspon ocjena, nego i cijeli sustav novih mjerljivih kriterija, a glavni državni odvjetnik će donositi posebne upute za razradu kriterija, ocjenjivanja i praćenja rada državnih odvjetnika. Značajna je i odredba koja kaže da se zbog sve većeg značaja međunarodne suradnje, a naročito zbog sve većeg preuzimanja međunarodnih sporazuma u Državnom odvjetništvu predviđa i osnivanje odjela za međunarodno pravnu pomoć i suradnju što svakako treba prihvatiti. Uvode se i nove ovlasti i savjetnika. Naime, u uočenoj sadašnjoj praksi da su savjetnici nedovoljno iskorišteni, a posebno građansko pravnim odjelima prijedlogom dopušta da savjetnici mogu zastupati optužbu u skraćenom postupku a u građanskim predmetima zastupati na raspravama u sporovima male vrijednosti. Jasno da ovdje treba pripaziti da se ne dođe do prekoračenja ovlasti pa je i dobro što su u konačnom prijedlogu dodati članci koji posebno određuju postupanje državno odvjetničkih savjetnika u kaznenim predmetima, te u građansko pravnim predmetima gdje su ta pitanja dovoljno i kvalitetno razrađeni. Konačno se i prijedlogom zakona uvode imovinske kartice što sigurno predstavlja značajna sredstva u prevenciji i mogućnosti koruptivnosti i zloupotrebe s jedne strane, a s druge strane u slučaju neopravdanih prozivanja prozivanja u svezi stečene imovine njezina transparentnost je najbolje sredstvo za odbacivanje takvih optužbi. I još bi na kraju spomenuo da se ovim zakonom uvodi i obaveza obavezna sigurnosna provjera u postupku imenovanja državnih odvjetnika. Do sada u starom zakonu to nije bila obveza. To je bila mogućnost, no sada je glavni državni odvjetnik dužan zatražiti pismeno izvješće od kandidata da pristaje na sigurnosnu provjeru u skladu sa posebnim propisima. Mislim da je ovo dobro s obzirom da je državni odvjetnik odlučio o predmetima u kojima dolazi u dodir sa masom tajnih podataka i da je dobro da se vrši ova provjera, ne politička provjera, nego provjera s obzirom na njegov dosadašnji rad, okruženje u kojem se kretao i druge okolnosti koji predstavljaju sigurnosni rizik za Državno odvjetništvo. Sve u svemu smatram da se radi o jednom dobrom prijedlogu zakona koji svakako treba prihvatiti. Hvala Hvala vama poštovani kolega Ivas. Na redu je poštovani kolega Peronja. Izvolite kolega. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu ukazao kako bi zapravo trebalo sustavno rješavati važne zakone posebno koji se tiču pravosudnog sustava i kako, na koji način se moraju uvažiti i određeni prijedlozi iz prijašnjeg čitanja. Stoga se ove novine koje zakon predlaže jednostavno se zaključuje da se želi napraviti rad državnih odvjetnika učinkovit, da on mora biti pregledan, da mora biti u duhu vremena u kojim živimo i radimo. Stoga ću istaknuti samo neke od onih stvari koje u praksi su jako važne da se predmeti čim prije i brže rješavaju, pa i Državno odvjetništvo ako nije dalo mišljenje o radu u roku od 30 dana, tada se je trebalo smatrati da je ono pozitivno dosadašnje rješenje. Međutim, ovom izmjenom uvijek se obvezuje da Državno odvjetništvo dužno je dati svoje mišljenje u roku od 30 dana od primitka sve potrebite dokumentacije. U praksi taj korak puno znači pogotovo kad se radi o ozbiljnim predmetima, ozbiljnim strankama. Također, počeli smo gledati i druge zakone kako se to rješavaju i aktualna zbivanja pa se glavno Državno odvjetništvo uvijek od kandidata traži pisanu izjavu da pristaju na sigurnosne provjere. Ni jedan razuman kandidat neće odbiti i dati pristanak, a pristup je onda sasvim normalan i siguran da se provjeri osoba koja će raditi tako odgovoran posao. Također za bržim i učinkovitijim rješavanjem predmeta može se shvatiti i upućivanje na rad u Državno odvjetništvo višeg stupnja uvažavajući složenost rada na pojedinim predmetima slično kao Zakonu o sudovima što se pokazalo da je upućivanje na rad u viši sud odnosno u više Državno odvjetništvo značajno povećalo učinkovitost i smanjuje zaostaci u radu. Dakle, gledamo kako to sudovi rade. Ako je to u dosadašnjoj praksi saživjelo zašto ne bi takvu odredbu i i rješidbu koristili i u Državnom odvjetništvu. Važno je istaknuti i određene paralele kada se radi o odvjetničkim vježbenicima, javnobilježničkim vježbenicima što oni mogu rješavati, a što može rješavati i savjetnik. Posebno je uočeno da savjetnici, viši savjetnici u Državnom odvjetništvu nisu dovoljno iskorišteni posebno u građansko-upravnim odjelima, a i to da se samim time što ne mogu obavljati pojedine poslove u manje složenim slučajevima onemogućeno je zapravo njihovo pripremanje za obavljanje poslova zamjenika državnog odvjetnika. Stoga je učinkovito i svrhovito baš radi pripreme, radi osposobljavanja za rad na mjestu zamjenika i radi omogućavanja da se zamjenici državnih odvjetništva da im se olakšaju poslovi. Oni se mogu baviti i složenijim i težim slučajevima. Potrebno je dopustiti da se savjetnici mogu zastupati optužbu u skraćenom postupku, a u građanskim predmetima zastupati na raspravi u sporovima manje vrijednosti uz ograničenja njihovih ovlasti. u predmetu općinskih Državnih odvjetništava navedena je vrijednost. Tako i županijskim isto kao što su i odvjetnički vježbenici ograničeni da ne mogu zastupati u višim predmetima spora kao i kad je zapriječena kazna zatvora. To nam još daje više razloga za upravo potvrdu da se i etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika napravi do kraja. A također da se obveže i državne odvjetnike na imovinsku karticu koja je uvedena i za dužnosnike pa i za saborske zastupnike i za suce i konačno se trebamo naučiti da prilikom stupanja na odgovorne javne dužnosti možemo i moramo pokazati što imamo, koliko smo stekli i na koji način je došlo do promjena u određenoj imovini. … /Govornik se ne razumije./ … bi jedino ono znatnija preča vrijednost. Može se napisati što je i kako je promjena napravljena i tu upisati u imovinsku karticu vrlo precizno i dobro. Ne mora uvijek naznačava se vrijednost ali svakako određeni predmet da. Pokazalo se je zapravo da jedna vrsta centralizacije i usklađivanja nadležnosti građansko-upravnih odjela, općinskih, županijskih i državnih odvjetništava odvjetništava vrlo precizno je odredila upravo kad se radi o građanskim predmetima, upravnim predmetima i kaznenim predmetima i da mora bez obzira koliko je državnih odvjetnika da moraju biti formirani upravo upravo odjeli jer svako državno odvjetništvo ima posebne odjele i bez obzira da li u tom odvjetništvu radi samo državni odvjetnik ili državni odvjetnik i više zamjenika. Ovo ne samo radi nadzora nad radom i praćenja poslova u državnim odvjetništvima već da bi se konačno utvrdio i timski rad u građanskim upravnim predmetima i kaznenim predmetima, jer uvijek određena i građanska parnica može implicirati i određeno kazneno djelo i obratno, kolegijalno rješavanje ili timski konzilijarno. Važno je nametnuti jednu praksu kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se doista moglo računati da Državno odvjetništvo isključivo brine o državnoj imovini. I važno je istaknuti da lokalna samouprava, područna i regionalna ima sasma različite interese i kad je u Republici Hrvatskoj registrirano više tisuća odvjetnika da je najlakše angažirati odvjetnika da zastupa općinu, županiju ili grad sa jasno preciziranim ovlastima, uputama i ugovorom i da se u slučaju lošeg obavljanja poslova posla sa odvjetnikom može razvrći ugovor, tražiti od njega naknada štete i da se konačno i odvjetništvo stavi u jedan normalan a ne da se uvijek zazire od bilo kakvih etiketa ili da se ne ističe odvjetništvo kao isto važna važna djelatnost u našem pravosudnom sustavu. Nema dobrog sudstva ako nema dobrih i odvjetnika. Nema ni dobrih sudaca i obratno ako nema odvjetnika, niti odvjetnika bez dobrog suda. Vjerujem da je to još jedan korak naprijed, kao i također naknada zamjeniku kada nakon 5 godina nije imenovan ponovno na tu dužnost. On ima pravo na isplatu naknade za vrijeme od 6 mjeseci, odnosno dok ne počne posao na drugom mjestu. Treba stvoriti pravnu sigurnost za svako radno mjesto, pa tako i za ovo koje se doista smatra jednom od poluga kako i na koji način razvijati svijest, pravosudnu svijest, kako zaštiti državne interese, državnu imovinu, posebno kad se tiče utvrđivanja granica pomorskog dobra. I sad se pokazuje da ovaj način određivanja vrlo složen i dugotrajan rezultira da upravo utvrđene granice pomorskog dobra štite državno vlasništvo ili sveopće vlasništvo i da tako treba biti i u budućnosti. Konačni prijedlog zakona valja podržati. Modernu praksu je uveo. Vjerujem da će tako i ovo naše ministarstvo, ministrica sa suradnicima i dalje na tome raditi. Hvala lijepa kolega Peronja. Na redu je poštovana kolegica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite kolegice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Odmah moram istaknuti da podržavam osobno kao što i to naš kolega Mato Arlović govoreći u ime kluba SDP-a rekao da podržava i čitav klub ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu. Naime, dovoljno je samo otvoriti već prvu stranicu i prvi članak i izmjenu. Sasvim je jasno da ga je radila struka i to na temelju višegodišnjeg iskustva, minuciozni rad težnji i želji samog Državnog odvjetništva da svoj rad usavrše, da ga unaprijede, da budu na tragu i na visini zahtjeva ustavne i zakonske zadaće, i što boljih rješenja. I to uopće nije sporno. Teško da se bilo kojoj primjedbi, odnosno odredbi ima što zamjeriti, osim možda ove jedne koja se odnosi na imovinske kartice, pa ću to odmah i i konkretno nešto samo o tome reći. Naime, besmisleno je podnositi te kartice ako će one biti u bunkeru samog Ministarstva pravosuđa. Jer bit imovinskih kartica jeste da one budu, ali to ništa ovdje piše, niti je to obveza, to je kasnije onda stav samog ministarstva da li će to učiniti ili ne. Jer to zakonska ovdje obveza nije. Za razliku od one situacije u kojoj se ostali državni dužnosnici nalaze gdje je sve minuciozno u samom zakonu, a ne nikakvim pravilnikom riješeno. Prema tome ovo je jedna važna novota. A osim toga je osjetljiva stvar jer nigdje u svijetu to pravosudni dužnosnici nisu učinili. Ali s obzirom zbog situacije u kojoj se nalazi i sudbena vlast i zahtijeva javnosti da se to učini, pa i neprotivljenja i suglasnosti samih pravosudnih dužnosnika velike većine onda dakle da bi uopće ta odredba imala smisla, a ona je, a da ona dopre do javnosti, onda je to neophodno učiniti. Da li će to biti putem samog ministarstva ili putem samog tijela koje je nadležno za ostale državne dužnosnike to je manje važno. Ali smisao je u tome, čitave ove odredbe da dopre do javnosti. Ali jednako tako da se i stvore obveze, odnosno posljedice za državnog odvjetnika, odnosno zamjenika koji to ne učine. Pa prema tome trebalo bi ovdje nadodati da zamjenik koji to ne učini u propisanom roku kao što je to ovdje određeno da čini težu povredu dužnosti. Onda to ima smisao svoj i to je upravo i na pragu jedne ozbiljnosti ovakve norme da se nismo eto samo šalili. da krenemo samo i nešto kažem o samom zakonu, odnosno o vremenu i situaciji kada evo mi sada raspravljamo o ovom Konačnom prijedlogu Zakona. Radi se o jednom dobrom prijedlogu i nije dobro da se, a nekako mi se čini da uvijek i u prošlom mandatu i sada, sva dobra zakonska rješenja kada se tiču pravosuđa nekako se stjecajem okolnosti događaju uvijek nekako navečer i van odjeka javnosti. Kada su afere koje se događaju u pravosuđu onda su one se objelodane odmah u sred bijela dana. To se nikad ne raspravlja navečer. Zašto je ovo važno? Ne zato da bi ovdje nas javnost slušala što i kako tko o ovome govori nego da bi se pokazala zaista jedna zajednička, zbiljska volja da želimo unaprijediti, dakle, i rad Državnog odvjetništva pogotovo, ja bih rekla, koje ono ima takvu ustavnu i zakonsku zadaću. Ne samo ustavnu i zakonsku nego i stvarno jedno je to od najtežih i od najosjetljivijih dužnosti koje je uopće teško zamisliti pa u našoj zemlji i općenito i u drugim zemljama. A u našoj zemlji još posebno teško jer naše Državno odvjetništvo se bavi ne samo progonom počinitelja kaznenih djela nego mora štititi i državnu imovinu, a nigdje u svijetu ono nema ovu tešku zadaću. Zbog čega je to jako važno i zbog čega je dobro da ono se time bavi iako je to za njih mukotrpna zadaća i ja vjerujem da će doći uskoro vrijeme kada ćemo ga morati rasteretiti ove dužnosti i kada će on svu svoju snagu moći uperiti samo u progonu počinitelja i u potrazi za počinitelja i u potrazi za počiniteljima kaznenih djela i osiguranja tragova. I zato mi se čini jako važnim kako treba dati podršku ovim ljudima koji počesto izlažu i vlastite živote s obzirom na težinu zadatka u koji se upuštaju, u koji su se dužni upustiti. Ali ovom prilikom i nedavno, treba napomenuti kako su znakovite riječi glavnog državnog odvjetnika, gospodina Mladena Bajića koji je rekao u situaciji što se događa u Hrvatskoj. To je nešto što svi se moramo dobro zamisliti što se to događa i kako se na takav način opterećuje rad Državnog odvjetništva. Na vlasti to u zadnje vrijeme, ali to već traje već neko vrijeme, ja bih rekla već godinama, zadnjih godina rat kaznenim prijavama. Pa su onda naslovnice kaznena prijava protiv ovog. To što je poslije odbačena to više nikoga ne zanima. A Državno odvjetništvo iscrpljuje se u zlonamjernim počesto i neodgovornim kaznenim prijavama i zloupotrebljava. Zloupotrebljavati državna tijela ja mislim da je nešto što je dostojno progona, međutim malo se progone takve osobe iako je do 90. bilo takvih slučajeva jer je možda, eto, teško i dokazati nečiju zlonamjeru. Ali jednako tako ne bi trebalo obeshrabriti građane koji dojavljuju bilo čak i anonimno, nije uopće bitno, da je počinjeno kazneno djelo. Ali upravo, politički rat kaznenim prijavama sprječava i odugovlači jer je i to formalna prijava po kojima državna tijela moraju trošiti vrijeme, troše dragocjena sredstva jer kad god se stavlja u pogon bilo koje državno tijelo, a naročito represivno to iznimno košta poreske obveznike. A na kraju krajeva, dekoncentrira ih se i destabilizira u njihovoj osnovnoj funkciji, u potrazi kažem za počiniteljima kaznenih djela teških na vlastito, teških teških kaznenih djela a i onih najosjetljivijih u području gospodarskog kriminaliteta. Zato mislim treba i ozbiljno shvatiti ovu poruku koju je izrekao putem medija glavni državni odvjetnik. Tim prije, još ću jednu rečenicu reći glede toga, kada su sve oči javnosti uprte i vrlo kritične naspram pravosuđa, a na vlastito ovog dijela pravosuđa, pravosudne vlasti, tj., Državnog odvjetništva. Već sam rekla da je malo što što se može prigovoriti ovom jednom minucioznom zakonu, odnosno izmjenama Zakona već postojećeg koji je već osnovni dobro uređen i gdje se pokazalo da je zaista bilo nužno 2001. godine spojiti pravobraniteljstva. Dakle, to se pokazuju i dobri učinci, pogotovo kada je državna imovina u opasnosti i općenito javno dobro i raspolaganjem javnog dobra pa čak i od jedinica lokalne samouprave gdje je onda tu nadzor itekako potreban. Ali slažem se ovdje i sa mišljenjem Državno odvjetništvo i ne treba zastupati pa čak ni putem punomoći. Međutim, ono što smo mi očekivali i što bi bilo dobro s obzirom da je proteklo dosta vremena, 2001. godine, odnosno 2003. formirana formirana je radna skupina još za vrijeme bivše vlasti na čelu sa profesorom Krapcem koji je trebao pripremiti revolucionarne izmjene da konačno istraga kao jedan zastarjeli stadij kaznenog postupka više ne opterećuje kazneni progon. To je pretpostavlja veću ulogu Državnog odvjetništva. Dakle, i u tom jednom ja bih rekla pa i vizionarskom pogledu, odnosno jednoj cjelokupnoj reformi kaznenog zakonodavstva na … /Govornica Vidjeli smo već tada, ja mislim da nema nikakve prepreke, ali nije dovoljno da se samo o tome govori. Mislim da smo dosta vremena i potrošili da upravo Državno odvjetništvo postane operativno tijelo. Zadnje izmjene ZKP-a koje su se dogodile trebali su biti premosnica u smislu da konačno istraga nestane. To znači i pretpostavlja da se dio izvršne vlasti, na to mora biti spremna svaka vlast, odrekne svog suvereniteta, odnosno pariteta naspram sudbene vlasti odnosno samog Državnog odvjetništva i da se stavi pod njegovu domenu. Odnosno, progon i postupak protiv počinitelja kaznenog djela jedna je vrsta rata protiv kriminala, gdje ne mogu biti dvije paralelne linije. I koliko god to mi želimo zakonom jednim ili drugim, Zakonom o policiji ili Zakon o Državnom odvjetništvu ili ZKP-u nekako pomiriti i usredotočiti ih, približiti dok ne bude jedan zapovjednik koji pretpostavlja ovdje i te izmjene idu, da to bude državni odvjetnik koji će onda imati pravo obvezujućih naloga policiji koja će onda njemu u tom dijelu i segmentu odgovarati neće biti efikasnosti. To podrazumijevaju ove zadnje izmjene. Zato smo mi i očekivali u ovoj situaciji kad je prošlo već 3, 4 godine da ćemo dobili izmjene Zakona o Državnom odvjetništvu koje će ići upravo na tom tragu, paralelno sa izmjenom Zakona o policiji i novog Zakona o kaznenom postupku. Mislim da to i javnost je već toliko pripremljena, to javnost očekuje i struka se već pomalo pripremila i nema nikakvog, dakle, razloga … odugovlačimo. Prije svega, kažem, što je to naviješteno i što javnost očekuje. Hvala lijepa. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa, poštovana kolegice. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Da. Riječ ima gospođa Ana Lovrin, ministrica pravosuđa. Izvolite gospođo ministar. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Evo na kraju ja zaista mogu samo zahvaliti na ovoj diskusiji. Hvala na podršci zakonu. Neke izmjene i neke konstruktivne primjedbe ćemo pokušati ako bude amandmana i ugraditi u ovaj tekst jer se radi o konačnom prijedlogu. Želim samo pojasniti, bilo je prigovora oko zastupanja da lokalne jedinice nemaju sredstava u proračunu da bi osigurale zastupanje pa zato možda bi bilo bolje da ostanem u Državnom odvjetništvu. Naravno to je i relevantno jer i Državno odvjetništvo je u ovom slučaju zastupalo po punomoći lokalne jedinice uz naplatu odvjetničkih tarifa. Drugo što se tiče ovih primjedbe da se ne zna što su bitne izmjene, ja bih se skoro s time i mogla složiti, ali evo išli smo sa istom definicijom i Zakona o sprječavanju sukoba koji se odnosi na državne dužnosnike koji ima potpuno istu formulaciju da u tijeku mandata ako je došlo do bitnih promjena onda je do kraja isteka godine, dakle to je potpuno ista formulacija. I naravno nije rečeno da nisu javne, kartice će biti u Ministarstvu pravosuđa, nisu zaštićene oznakom tajnosti. I bilo je također pitanje što je sa prijelaznim rokom. Naime ocijenili smo da je potrebno ostvariti jedan prijelazni rok obzirom da pojedine jedinice lokalne samouprave i područne su imale dosta velik broj predmeta predmeta u zastupanju po punomoći i da im trebao staviti jedan rok da mogu prijeći na samostalno zastupanje. Evo ja predlažem da se ovaj zakon i usvoji i zahvaljujem na raspravi. Hvala lijepo gospođo ministar. Poštovane kolegice i kolege sada ćemo za danas prekinuti rad. Sutra nastavljamo u 9,30 sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i onda ćemo vidjeti šta ćemo